Hvala

Hvala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

li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik Mile Horvat, izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici ja ću proći kroz prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa uslugama informacijskog društva tzv. TRIS sustav. Postupak notifikacije označava postupak javnog savjetovanja o nacionalnim propisima država članica EU. Postupak je uređen Direktivom 1535 od 2015. godine Istim postupkom zahtjeva se od nadležnih tijela država članica EU da Europsku komisiju države članice i zainteresiranu javnost znači gospodarske subjekte i druge dionike javnosti obavijest o svim nacrtima nacionalnih i tehničkih propisa o proizvodima i usluga informacijskog društva prije nego što ih usvoje i unesu u svoje nacionalno zakonodavstvo. Trenutno je u RH postupak notifikacije uređen uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima usluge informacijskog društva koja je preuzeta Direktivom 34 iz '98. godine. U međuvremenu je donesen i kodifikacijski, kodificirani tekst Direktive 1535 pa je predmetno područje potrebno urediti propisom više pravne snage, a naročito zbog pravnih posljedica koje mogu stvoriti nepoštivanja postupaka notifikacije. Dakle, postupkom notifikacije omogućava se komisiji i državama članicama EU uvid u nacrte tehničkih propisa koje države članice namjeravaju donijeti za proizvode i usluge informacijskog društva. Cilj je osigurati njihovu sukladnost s pravom EU i načelima unutarnjeg tržišta. Provođenjem postupka notifikacije otkrivaju se eventualno nove prepreke na unutarnjem tržištu prije nego što iste prouzroče negativan učinak. Obveznik provođenja notifikacije je javno pravno tijelo koje je stručni nositelj izrade tehničkog propisa, to dakle nadležno ministarstvo koje putem središnjice za TRIS dostavlja nacrt propisa komisiji u postupak notifikacije. Središnjica za TRIS u RH je uspostavljena u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koja u okviru svojih aktivnosti informira poslovnu zajednicu znači HUP, HGH, HOK i hrvatske izvoznike o svim nacrtima tehničkih propisa drugih država članica. Također gospodarski subjekti mogu putem središnjice za TRIS aktivno sudjelovati u postupku donošenja propisa drugih država članica davanjem svojih mišljenja i komentara na iste propise. Postupak notifikacije se primjenjuje na nacrte, dakle na nacrte nacionalnih propisa o proizvodima i usluga informacijskog društva koji se ne usklađuju sa zakonodavnom, zakonodavnom, zakonodavstvom EU. To su primjerice sve industrijske poljoprivredni i ribarski proizvode npr. građevinski proizvodi, medicinski, farmaceutski, kozmetički proizvodi, prehramben proizvodi itd. Kada je riječ o uslugama radi se o uslugama koje su se u pravilu pružaju uz naknadu na daljinu elektroničkim putem te na pojedinačni zahtjev korisnika usluge. Usluge informacijskog društva uključuju opće mreže informacijske usluge, aktivnosti nadzora na daljinu, interaktivnu teleprodaju, elektroničke rezervacije zrakoplovnih karata putem interneta, mrežne stručne usluge kao što su dijagnostika, pristup bazama podataka te mrežu, mrežnu uslugu posredovanja. Postupak notifikacije traje 3 mjeseca tokom kojeg se zaprimaju komentari i mišljenja drugih država članica, komisije, gospodarstvenika i druge zainteresirane javnosti. I u tom razdoblju mirovanja, dakle u ta 3 mjeseca, država predlagatelj propisa ne može usvojiti isti propis. Ukoliko nadležno tijelo nakon postupka notifikacije, a prije usvajanja nacrta tehničkog propisa unese izmjene kojima se značajno mijenja sadržaj ili rokovi odnosno unese takve izmjene koje značajno mijenjaju postojeći, postojeće odredbe primjerice skraćuje predviđene rokove primjene ili pooštrava iste rokove primjene nadležno tijelo je u obvezi ponoviti postupak notifikacije prema Europskoj komisiji državama članicama. Postupak notifikacije završava dostavom konačnog tekst tehničkog propisa. Tehnički propis za koji je postupak notifikacije proveden mora sadržavati odredbu da je isti notificiran sukladno Direktivi 1535. I konačno, direktivom se također propisuje hitni postupak, namijenjen hitnom usvajanju nacionalnog nacrta, podložan određenim uvjetima odnosno ozbiljnijim i nepredvidljivim okolnostima vezanim uz zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti odnosno zaštitu životinja ili biljaka. Propis koji je bio notificiran po hitnom postupku može se donijeti odnosno uputiti u daljnji zakonodavni postupak neposredno nakon što komisija potvrdi prihvaćanje razloga za notifikaciju nacrta tehničkog propisa po hitnom postupku. Prema sudskoj praski suda EU, ne ispunjavanje obveze notifikacije predstavlja bitni procesni nedostatak u postupku donošenja predmetnog tehničkog propisa, što podrazumijeva da svaki zainteresirani pojedinac može osporiti zakonitost takvog propisa pred nacionalnim sudom i pozvati se na njegovu neprimjenjivost. 2019. godine RH, RH je uputila ukupno 6 nacrta propisa u postupak notifikacije. Isti broj je uputila i 2020. godine, a primila je 2019. i 2020. ukupno negdje oko 1.600 propisa drugih država članica. Do listopada 2021. godine godine RH je uputila na notifikaciju 9 propisa i to su uglavnom propisi iz oblasti poljoprivredne. Ukupno je od dana ulaska u EU notificirano 68 hrvatskih, hrvatskih propisa, kao što su recimo nacrt prijedloga Zakona od sprječavanja, nošenja i širenja te invazivnih stranih vrsta, Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana, Zakon o igrama na sreću itd., itd. Zaključno javna rasprava o ovom prijedlogu zakona provedena je 30 dana

Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, ovaj bi zakon trebao unaprijed spriječiti moguće prepreke u slobodnom kretanju roba na unutrašnjem tržištu EU. Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganju je na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećim, važećih propisa koji se odnose na taj proizvod. Bez obzira što smo članica EU još uvijek na naše tržište stiže roba koja nije identične kvalitete. Tko bi to trebao kontrolirati? Tko bi trebao kontrolirati takvu robu bez obzira na odgovornost gospodarskog subjekta koji je odgovoran za točnost podataka? Hvala. Poštovani državni tajnik. notifikacijom prijavljujemo komisiji i ostalim državama članica propise kojima smo definirali određene tehničke specifikacije za proizvode i očekujemo da se te tehničke specifikacije onda i i ovaj primjenjuju i poštuju kada se njihovi proizvodi stavljaju na naše tržište. To je suština notifikacije naših propisa i općenito instituta notifikacije da svi gospodarstvenici u roku od 3 mjeseca budu upoznati na širokom EU prostoru, prostoru jedinstvenog tržišta budu upoznati sa svim tehničkim standardima koji se očekuju od stavljanja njihovih roba na tom tržištu. Inače inspekcija je, tržišna inspekcija je nadležna za kontrolu provođenja. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. iz 2015. koja je do sad funkcionirala i koja funkcionira i sad ste uredbu tu dakle ta uredba će se staviti van snage i zamijenit će ju ovaj zakon. Mene zanima kako to da ste se odlučili sad raditi zakon, u kojem dijelu je uredba bila manjkava odnosno što ste zaključili da bi bilo bolje, neki razlozi zašto je bolje da ste se odlučili na zakon nego ostaviti uredbu jer kad malo uspoređujete uredbu i zakon nema tu nekakvih velikih i bitnih razlika. Nešto malo ima, ali iz te uredbe iz 2015. mi funkcioniramo i kao što ste rekli imali smo 6 notifikacija, dobivamo sve ostalo, dakle zanima me koji su bili motivi da ste se odlučili na novi zakon. Hvala lijepo. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvažena zastupnice na ovom pitanju. Dakle, do sad smo imali kao što ste rekli ovaj, ovo uređeno uredbom u kojoj je bila preuzeta Direktiva 34, odredbe Direktive 34. Znamo da uredba nikada u cijelosti ne definira cijelu materiju kao što to definira zakon, kao što će to definirati i ovaj prijedlog zakona. Ovdje su dati svi mehanizmi koji se koriste i države članice i države predlagateljice u postupu notifikacije. Propisani su rokovi, propisane su obveze. I mislimo da će s ovim zakonskim tekstom biti dana veća mogućnost korisnicima to je našim gospodarstvenim subjektima da se upoznaju sa mehanizmom prijave odnosno notifikacije. Dakle, dala se viša pravna snaga, osjećala se potreba da postoji za davanje više pravne snage ovom dokumentu. Arsen (SDP)** Da se nadovežem na kolegicu Mrak Taritaš ovoga osjećaj je da se daje viša pravna snaga ipak samo osjećaj. Moje pitanje glasi i obično se to događa kod implementacija pojedinih direktiva, koji je manevarski prostor bio predlagatelju da direktivu implementira na ovaj ili onaj način. Dakle, u u obrazloženju koje je uz zakon imate članaka gdje o direktivi. Direktiva je preuzeta u potpunosti i onda imate drugi nije potrebno preuzimanje. Što je ono što je o čemu je u stvari vlada i o čemu mi odlučujemo? Je li samo copy paste ono što treba ili možda imamo nekog manevarskog prostora osim osjećaja za višu pravnu snagu da se dakle da nešto reguliramo onako kako mi mislimo da treba. Hvala. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, dakle kao što sam rekao s ovom višom pravnom snagom se daje jedan osjećaj jače obaveze. Naravno to je sve stvar percepcije. Ono što je formalno pravno činjenično jeste da smo kroz ovaj zakon proširili, proširili smo mehanizme i institute koji se pojavljuju u samom postupku notifikacije, a koji nisu bili uređeni tako jasno i definirani na takav način u samoj uredbi. Tomislav (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, temeljem provedene analize zaprimljenih notifikacija u području nacionalnih tehničkih propisa, a sukladno uredbi te zaprimljenim preporukama Europske komisije u okviru europskog semestra za 2020. godinu pokazala se potreba da se navedene aktivnosti poboljšaju, a u cilju bolje integracije RH na unutarnjem tržištu EU. Koji

dostupnija korisnicima, konzumentima ovoga zakona, a to su gospodarstvenici. Na taj način ćemo, smo ovdje uredili dakle mogućnost da i tvrtke mogu dati svoj doprinos u komentiranju u direktnom, dakle preko web stranice Europske komisije direktno učestvuju u komentiranju onih dijelova propisa drugih zemalja koji su životno bitni za njihovu poslovnu egzistenciju. Dakle, isto tako smo ovdje dali mogućnost da i preko baze središnjice TRIS-a se komunicira sa Europskom komisijom. Dakle, dali smo jedan široki prostor i očekujemo da će naši gospodarstvenici se aktivne uključiti zbog vlastite poslovne sigurnosti u, u korištenje ovih mehanizama iz TRIS baze. Do sada to nisu radili. Poštovani zastupnik Željko Pavić. te direktive, vi ste rekli na Odboru za gospodarstvo da se to sve skupa sad implementiralo u zakonu da će to sve skupa biti sređeno i uz to ste zapravo ako sam ja dobro shvatio gospođu koja je bila sa vama, u zakon ste zapravo prenijeli kompletne poslovne procese koji se dešavaju u središnji za TRIS što je izuzetno važno da to poznaju i naši gospodarstvenici da bi se lakše u to uključili. Poštovani državni tajnik. koji će biti za njih aktualni u, na europskom tržištu i da li će to raditi putem TRIS-a, središnjice TRIS-a u Ministarstvu gospodarstva ili će raditi neposredno u komunikaciji sa, sa Europskom komisijom to je sad stvar izbora, ali definitivno smo ovim otvorili njima mogućnost da se više angažiraju jer je činjenica da nisu naši gospodarstvenici konzumirali ovo svoje pravo. Ja ću samo reći da je 600 propisa, gotovo 600 propisa odnosno 800 propisa svake godine dolazi iz u bazu TRIS-a iz, sa prostora EU. **Reiner, Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite.

bez obzira na to što je vezan za informacijsko društvo koje se kao pojam u EU spominje od početka '90.-tih godina. Zbog razumijevanja ću samo napomenuti da se informacijsko društvo definira kao suvremeno društvo koje je svoj gospodarski, znanstveni i kulturni razvoj zasniva na uvođenju i širenju računalne i telekomunikacijske tehnologije te stvaranju, obradi i prijenosu informacija kao temelju za rast produktivnosti društva. Preciznije, kad govorimo o informacijskom društvu govorimo zapravo o društvu u kojem prikupljanje, stvaranje, distribucija, …/nerazumljivo/… korištenje integracija manipulacije informacijama značajna ekonomska, politička i kulturna djelatnost. U Hrvatskoj je informacijska središnjica za TRIS zapravo u Ministarstvu gospodarstva i koordinira postupkom notifikacije u Hrvatskoj te surađuje sa Europskom komisijom čiji je TRIS zapravo i središnji alat. Središnjica za TRIS na dnevnoj bazi zaprima notifikacije od drugih država i članica. Evo sad smo čuli od gospodina tajnika da zaprimamo na nivou godišnje, godine otprilike oko 800 propisa propisa iako je na Odboru za gospodarstvo bilo rečeno negdje između 600 i 700, očito imate nove informacije, nove podatke tako da je to broj koje se trebaju ovoga uskladiti, pregledati i zapravo to su nekakvi notificirani nacrti drugih članica EU. Kad govorimo o TRIS-u moramo imati na umu da je ovaj alat namijenjen prvenstveno poslovnim subjektima odnosno gospodarstvenicima. Naime, budući da je riječ o nacrtima propisa na EU razini izuzetno je važno da oni znaju koja je država odlučila regulirati određeno područje odnosno koja država namjerava regulirati određeno područje pa stoga središnjica za TRIS usko surađuje sa HUP-om, HOK-om, gospodarskom komorom, sa svim tijelima državne uprave kao i sa izvoznicima. Izuzetno je važno da se gospodarstvenici na vrijeme informiraju o namjeri pojedine članice, da regulira određeno područje budući da se radi o neusklađenim i ne harmoniziranim područjima i propisima, a izuzetno je važno da se gospodarstveni mogu na vrijeme pripremiti za nove uvjete poslovanja. Isto tako, ukoliko dođe do kršenja slobode kretanja roba, gospodarstvenici mogu to odnosno na to mogu upozoriti. Već sam napomenuo da je TRIS alat Europske komisije, ali moram napomenuti i to da je to u biti zapravo preventivni mehanizam jer se zapravo radi o nacrtima propisa pa se može utjecati na konačan sadržaj pojedinog propisa ukoliko bi se u tom nacrtu uočilo stvaranje bilo koje vrste prepreka za naše gospodarstvenike. Isto tako moram napomenuti da je do sada postupak notifikacije odnosno postupak službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva u RH bio i još je uređen uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva. Zbog velikog broja izmjena i promjena u odnosu na direktivu, evo maloprije smo čuli od gospodina tajnika objašnjenje, na direktivu koja je prenijeta u uredbu javila se potreba da se to sveobuhvatno uredi zakonom. Stoga je i predložen Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva kojim je potrebno propisati tijek notifikacije odnosno kojim će se pokušati poboljšati i detaljnije regulirati postupak notifikacije u cilju bolje integracije RH na unutarnje tržište EU. Znači zapravo ćemo između ostaloga definirati kako ćemo dati priopćenja nacrta tehničkog propisa i propisa o usluga informacijskog društva Europskoj komisiji. Uz to će se propisati i obveze nacionalnih nadležnih tijela koja pripremaju tehničke propise, a propisat će se i zadaci nacionalne kontaktne točke odnosno središnjice za TRIS. Isto tako definira se način obrade i distribucije notificiranih nacrta tehničkih propisa drugih država članica i država članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu EFTA koje su potpisnice sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske i Turske kao i obvezu praćenja analize tih notifikacija od strane nadležnih tijela i način sudjelovanja nadležnih tijela i predstavnika poslovne zajednice i zainteresirane javnosti u postupcima notifikacije nacrta propisa drugih država država članica. Dakle, tijelo državne uprave može dati komentar na tekst nacrta spomenutih propisa, međutim u slučaju propisa koji dolaze iz članica EU tijelo državne uprave može dati i detaljno mišljenje na te nacrte ukoliko smatra da bi se predviđena mjera mogla stvoriti prepreka slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili slobodi poslovnog …/nerazumljivo/… pružatelja usluga u okviru unutarnjeg tržišta EU. Važno je za napomenuti da predstavnici strukovnih udruženja i zainteresirana javnost također mogu podnijeti svoje primjedbe s tim da ih podnose putem središnjice TRIS-a. Znači dužni ste ju predati u središnjicu TRIS-a koja će nakon toga napraviti korake koje je potrebno. A oni uz to moraju još dobiti i potvrdu tijela državne uprave u RH koje je nadležno za upravno područje nacrta propisa na koji se odnosi pojedina primjedba. nakon rasprave na Odboru za gospodarstvo uvjeren sam da su prijedlogom zakona obuhvaćeni svi postupci i procedure odnosno svi koraci poslovnih procesa po kojima se radi u ministarstvu odnosu u središnjici za TRIS te da će nastavak rada u skladu s odredbama zakona osigurati prisustvo naših gospodarstvenika na EU tržištu i u svim zemljama u, s kojima razmjenjujemo notifikacije te da će se u slučaju promjena EU direktiva i potreba implementacija tih direktiva reagirati promptno i osigurati siguran i konkurentan rad naših poduzetnika bez povećanja troškova.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, pred nama je prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog sustava ili tzv. TRIS, informacijski sustav tehničkih propisa. Postupak notifikacije nacrta tehničkih propisa uređen je Direktivom EU iz 2015. 1535 Europskog od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog sustava. U poslovanju svake tvrtke iznimno je važan uspjeh. On je moguć samo ako se otkriju i otklone sve prepreke koje bi mogle imati negativan učinak i upravo donošenjem ovog zakona i usklađenja sa Direktivom EU iz 2015. sprječavaju se prepreke ili smanjuju prepreke na unutrašnjem tržištu, tržištu EU te tako postaju zapravo alat za dijalog između Europske komisije i država članica odnosno jel poduzetnika praktično sa svojom državom odnosno Ministarstvom gospodarstva u kojem čijem sastavu je i TRIS. U skladu s Direktivom EU iz 2015. nadležna tijela država članica su u obvezi obavijestiti Europsku komisiju, druge države članice i zainteresiranu javnost znači gospodarske subjekte i druge sudionike o svim nacrtima nacionalnih tehničkih propisa o proizvodima i uslugama informacijskog društva prije nego što budu usvojeni u nacionalno zakonodavstvo. postupkom notifikacije omogućava se Europskoj komisiji i članicama EU pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju uvesti za proizvode i usluge informacijskog društva prije njihovog usvajanja. Na taj način postiže se sukladnost tih propisa sa pravom EU inače je li unutarnjeg tržišta te se sprječava stvaranje novih trgovinskih prepreka u unutrašnjem tržištu EU. Obveznik provođenja notifikacije je javno pravno tijelo koje je stručni nositelj izrade tehničkog propisa, a koje dostavlja nacrt tehničkog propisa Europskoj komisiji putem središnjice za TRIS, a to je kod nas Ministarstvo gospodarstva. Od datuma notifikacije nacrta nastupa razdoblje mirovanja od 3 mjeseca tijekom kojeg država članica koja je poslala notifikaciju ne može usvojiti predmetni tehnički propis. Ako se utvrdi da je notificirani nacrt može stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog sustava Europska komisija i druge države članice mogu dostaviti detaljno mišljenje državi članici koja je notificirala nacrt. Detaljno mišljenje ima učinak produljenja razdoblja mirovanja za dodatna 3 mjeseca za proizvode i dodatno 1 mjesec za usluge. Ako nacrt tehničkog propisa značajno izmijenjen, nadležno tijelo je dužno ponovo notificirati nacrt sa primjenom novog razdoblja mirovanja. Postupak notifikacije završava dostavom konačnog teksta tehničkog propisa koji mora sadržavati odredbu da je notificiran u skladu sa Direktivom iz 2015. godine. U RH u postupak notifikacije trenutno je uređen Uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva, Narodne novine broj 105/2015 kojim je u nacionalno zakonodavstvo prenijeta Direktiva 9834 Europske zajednice. S obzirom da je donošen …/nerazumljivo/… tekst direktive EU potrebno je urediti i predmetno područje. Uređivanjem tog predmetnog područja ovim prijedlogom zakona očekuje se bolja i veća primjena postupka notifikacije koja nadležna tijela donose tehničke propise i propise o uslugama informacijskog društva te time u nacionalno zakonodavstvo otklanjanje potencijalnih pravnih posljedica koje bi mogle proizići iz nepoštivanja obveze provedbe predmetnog postupka. Aktivnije sudjelovanje nacionalnih javnopravnih tijela u provedbi postupka notifikacije nacrta propisa drugih država članica EU podnošenjem većeg broja primjedbi, komentara ili mišljenja, a time i bolja integracija u unutrašnja tržišta EU sukladno preporukama komisije. Veći doprinos te aktivnije uključivanje predstavnika strukovnih udruženja zainteresirane javnosti u postupke donošenja propisa drugih država članica EU u cilju doprinosa sprječavanju stvaranja prepreka slobodi kretanja roba i pružanja usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu koje bi mogle utjecati na njihove aktivnosti kad posluju na tržištu EU. Tijekom 2020. kao što je rečeno Hrvatska je uputila 6 nacrta tehničkih propisa u postupku notifikacije, dok je zaprimila više stotina …/nerazumljivo/… drugih država članica. Prema sudskoj praksi sud EU neispunjenje obveze notifikacije predstavlja bitan procesni nedostatak u postupku donošenje predmetnih tehničkih propisa što podrazumijeva da svaki zainteresirani pojedinac može osporiti zakonitost takvog tehničkog propisa pred nacionalnim sudom i pozvati se na njegovu neprimjenjivost. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je središnjica za TRIS koja koordinira postupak notifikacije u RH no svakodnevno zaprimaju i notifikacije nacrta propisa drugih država članica.

lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, ja ću, neću čitati sve ono što piše ovdje u ovom obrazloženju, niti to prepričavati nego htjela bi o prijedlogu ovog zakona govoriti o formi i o sadržaju. Često imaju neki zakoni koji zaista su tehnički i ovo je jedan od takvih tehničkih propisa i oni u našoj sabornici ne izazivaju baš nekakvu pretjerano veliku raspravu jer se tu ne možemo baš sukobljavati i davati neke povrede Poslovnika i nešto drugo onda prolazi ispod, ispod radara javnosti. Ali riječ je o jedno propisu koji je dosta bitan. Ja ga čitam na način, zašto je on bitan, zato što Hrvatska svojim zakonodavstvom zaista mora pokazivati da je članica EU, da je na tradiciji dobrih praksa EU i tu formu zadržavamo. Nije slučajno da sam pitala državnog tajnika, dakle mi imamo uredbu iz 2015., direktiva na koju se pozivamo su iz 2012. i 2015., tu uredbu ste pretočili u zakon, ja inače nekako mi se čini da je bolje da je zakon, ima, iz jednog drugog razloga. Uredbu donosi vlada, zakon donosi sabor. Dakle, sabor ima prilike da raspravlja, da odlučuje, da razumije što je, da u javni prostor još jedanput ponovi ovo sve zajedno. Kad vlada donosi uredbu uvijek to mislim da treba biti i uredba podzakonski akt što i je po svemu svojem i ovdje onda zapravo pokazujemo da želimo biti jedna pristojna, uljuđena europska zemlja, želimo imati zakone koji su isti zakoni kao svih drugih članica, ali onda dolazimo i do sadržaja. Dakle, ima puno, puno stvari gdje mi s jedne strane pokazujemo jedno, a s druge strane pokazujemo jednu drugu sliku. Znate formalno sve ok, a sadržajno tu nešto malo zahirimo. Ove zakone ne donosimo mi, mi govorim o saboru, zato da bi onda na kraju godine kad je što smo u godini radili mogao predsjednik sabora ili onaj koji govori reći u proceduri je bilo toliko prijedloga, toliko smo donijeli, toliko smo izglasali, toliko je bilo izmjena i dopuna, dakle ne samo zbog tih kvantitativnih stvari nego zbog kvalitativnih stvari. Zakone donosimo da bi olakšali život ljudima, da bi olakšali život ovdje konkretno našim gospodarstvenicima. Kao što se i navodi dakle, unutarnje tržište je tržište i da je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Mi imamo gospodarstvenike kojima mi moramo pomoći, koji moramo pružiti nekakvu ruku i kojima treba usmjerenja. koje su bitne stvari koje će se urediti zakonom onda kaže veći doprinos te aktivno uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti. Ako to piše u obrazloženju, ako to piše u zakonu, ako to ne uspijemo postići u realnom svijetu đaba smo krečili. Dakle, ono što je smisao svega toga, smisao i aktivnosti Ministarstva gospodarstva. S jedne strane ovaj zakon kao što vidim nije baš izazvao neku veliku želju za raspravom u ovom saboru, on će proći u prvom čitanju vjerojatno bez nekakvih velikih potresa će proći u drugom čitanju. Ovo je jedan propis koji će relativno onako ko sa nožem kroz maslac proći kroz ovaj sabor i imat ćemo ga kao što sad imamo uredbu, ali je onda bitno što će se po tom zakonu raditi. Koji će se aktivnosti napraviti da naši gospodarstvenici zaista aktivno sudjeluju. Vi ih morate vući za ruke, morate ih obavještavati, morate ih educirati, morate inzistirati. Dakle, mi na razini godine smo imali 6 propisa koji su bili, s kojima smo išli u notifikaciju. Tih 6 propis i to se pokazuje kad malo pogledate koliko je u proteklim godinama da mi otprilike oko tih 6, možemo narast na 10 ako baš su neke aktivnosti, ali iznad 10 nećemo. Ali kad vidite ono što dobivamo s razine EU je 600 do 700 propisa na razini godinu dana. Uopće tko će pratiti 600 do 700 propisa? Nitko. Dakle, to što dolazi iz EU treba biti nekako strukturirano po nekakvim grupama interesa. i to pogledajte svi smo na svojim pametnim telefonima, svi smo na svojim laptopima, svi možemo dobiti u realnom vremenu realno brzu informaciju u onaj Google koji sve zna dovoljno je par ključnih riječi da vam on izbaci van. Dakle, ono što je važno, važno je da Ministarstvo gospodarstva na, zaista na svojim mrežnim stranicama kontinuirano ima sve podatke. Važno je da gospodarstvenici znaju da to postoji. Važno je da se njih educira. Dakle oni su po različitim udruženjima, važno je da dođe do tamo informacija, ljudi ako ćete htjeti ići i raditi negdje u nekakvoj zemlji, a ja sam inače i to ni ne tajim, ja mislim da je za Hrvatsku jednu dobro da je članica EU, inače mislim da je puno bolje da ste u društvu boljih od sebe i da od njih nešto učite nego da ste u društvu loših, generalno, dakle to vam je ono da li vam je bitno da budeš prvi u svom selu ili recimo sedmi u gradu. Ja bih se uvijek više odlučila biti sedmi u gradu nego prvi u svom selu jer onda iz svoje niše komoditeta ne izlaziš van. I ovo je ista ta stvar. Dakle, ono što bi htjeli odnosno što bi ja htjela da svi vide koje su nama prednosti EU i u svom poslovanju. Danas to ljudi vide mogu otići raditi u Njemačku i to im nije problem. Mogu dobiti osobnu iskaznicu na kojoj im piše adresa stanovanja mjesto u kojem žive, žive u Njemačkoj. Dakle, nije to bio, to je bio jedan od načina da djeca mogu ići studirati bez većih problema, ali jedna od načina treba da se EU otvorila i našim gospodarstvenicima, ali da bi oni tamo mogli ići, da bi mogli raditi, da bi mogli suvereno biti na tom tržištu moraju jednako tako biti uključeni da znaju što se događa. Ne da ih svaki put, ne treba baš svaki put svako lupiti nosom o zid i tek onda se probuditi i reći lupio sam nosom o zid. I dakle, mi ćemo imati formalno zakon, ovaj zakon će relativno jednostavno proći, ali iza toga nije uloga ministarstva i ljudi koji rade da sjede i kažu mi to imamo na našim mrežnim stranicama svako tko dođe može se interesirati. Uloga ministarstva i to moramo rasvijetliti mora biti nekakva drugačija, edukacija, vući za rukav, obavještavati, imat popis udruga. Udruga na znam drvne industrije sad stvarno govorim napamet, ne govorim, govorim dakle udruga proizvođača pa da od ministarstva dođe obavijest prema njima, nekakav link, nekakav mail, sad vam je u procesu notifikacije taj i taj propis pa ako ćete htjeti izvoziti svoj parket, sad zaista govorim u Portugal morate o tome voditi računa. mi moramo otići korak dalje. Mi do sad smo u svom životu nekako i u funkciji državne uprave bili da je državna, ako hoće doći pa mogu doći, pa im je državna uprava negdje. Mi se moramo krenuti ponašati drugačije. Dakle, svi ti gospodarstvenici su nam važni i moramo biti na uslugu njima. I ja ovaj zakon i sve ove odredbe i pogotovo onu gdje govorite da je važno obavještavanje čitam na taj način. Da ministarstvo koje je zaduženo za gospodarstvo mora biti usluga i mora biti na usluzi svojim gospodarstvenicima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Tomislav Okroša.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče gospodine Horvat sa suradnicom, uvažene zastupnice i zastupnici, pred nama je Prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o usluga informacijskog društva TRIS. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU te se u prilogu dostavlja i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU. Naime, temeljem provedene analize zaprimljenih notifikacija u području nacionalnih tehničkih propisa sukladno uredbi te zaprimljenim preporukama EU u okviru europskog pokazala se potreba da se navedene aktivnosti poboljšaju u cilju bolje integracije RH na unutarnjem tržištu EU. Donošenjem ovog zakona osigurat će se da unutarnje tržište koje obuhvaća prostor bez unutarnjih granica u kojemu je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala dođe do zabrane količinskog ograničenja kretanja robe te mjera koje imaju jednak učinak. Time će se osnažiti jedno od osnovnih načela EU, a to je ono o slobodi kretanja ljudi, dobara, usluga i kapitala. Uređivanjem predmetnog područja predloženim zakonskim prijedlogom očekuje se bolja i veća primjena postupka notifikacije kada javnopravna tijela donose tehničke propise i propise o uslugama informacijskog društva te time u nacionalnom zakonodavstvu otklanjanje potencijalnih pravnih posljedica koje bi mogle proizići iz nepoštivanja obveze provedbe predmetnog postupka. Očekuje se aktivnije sudjelovanje nacionalnih javnopravnih tijela u provedbi postupaka notifikacija nacrta propisa drugih država članica EU. Podnošenjem većeg broja primjedbi, komentara i detaljnih mišljenja te time bolja integracija na unutarnje tržište EU sukladno preporukama komisija. Također, očekuje se i veći doprinos te aktivnije uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti u postupke donošenja propisa drugih država članica EU, a sve u cilju doprinosa sprječavanju stvaranja prepreka slobodi kretanja roba i pružanja usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, a koje bi mogle utjecati na njihove aktivnosti kada posluju na unutarnjem tržištu EU. Slijedom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 Hvala lijepa. Evo kroz izlaganja predstavnika klubova i kroz izlaganje gospodina tajnika čuli smo zapravo što je definirano u ovom zakonu. Znamo da je to izuzetno važno za naše gospodarstvenike i znamo da će naši gospodarstvenici sigurno imati od toga koristi ukoliko se taj posao odradi dobro i korektno. Kroz raspravu koju smo imali na odboru i danas što smo čuli ovdje u ovim našim raspravama zapravo smo vidjeli koji je proces slanja pojedine dokumentacije do Europske komisije, vidli smo tko su posrednici i u principu tu nema nekakvih velikih tajni. Sve je regulirano, sve je definirano i to je dobro. Ono što je malo zbunjujuće za nas evo koji smo ovak malo informatički više da kažem orijentirani, zbunjujuće je to što zapravo gospodarstvenici nemaju direktan pristup do tih sustava. Jasno je da ne mogu i ne smiju imati pristup do TRIS-a s obzirom da je to alat Europske komisije i kad bi svi gospodarstvenici iz svih država pristupali tom sustavu to ne bi bilo dobro. Međutim, ono što bi bilo dobro odnosno što mi smatramo da bi bilo dobri i što ćemo vjerojatno i predložiti za slijedeće čitanje je da se napravi jedinstveni portal na kojem bi bile sve informacije vezane iz TRIS-a. Tako da bi zapravo gospodarstvenici mogli pristupiti do tih informacija bez svojih posrednika. Čuli smo sada evo zapravo da središnjica za TRIS surađuje sa HOK-om, sa gospodarskom komorom, sa izvoznicima, znači ukoliko gospodarstvenik želi nešto doznati, ukoliko želi imati točnu informaciju mora ići preko tih udruga. Ukoliko bismo napravili jedinstveni portal na kojem bi to bilo dostupno naravno uz određene kontrole, autentikacije i autorizacije gospodarstvenik bi to mogao zapravo riješiti iz svojeg ureda i na drugačiji se način pripremiti za izlazak na neko tržište odnosno za poštivanje propisa koji su na na snazi u nekoj državi EU. Što se tiče nas mi ćemo kao Socijaldemokrati u prvom čitanju ovaj zakon podržati. Hvala lijepo. Sada će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. U Narodnim novinama 105/15 objavljena je Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o usluga informacijskog društva. Stupanjem na snagu ovoga zakona ta uredba će prestati važiti. Kako je rekao državni tajnik donosimo zakon zbog osjećaja da nam treba viša razina pravnog reguliranja, a ovaj zakon ima još nekoliko koristi, prvo donosi se u dva čitanja i dobro doći za popunit vrijeme petkom ujutro jer obično ovako kratkoraspravni zakoni popune vrijeme petkom ujutro između amandmana i glasanja i onda još k tome ide u dva čitanja tako da će moći popuniti dva petka što nije, što sad ću ovoga malo bit ovoga prorok pa ću reći da ćemo i drugo čitanje imati petkom evo to možemo provjeriti hoću li biti u pravu. Zakonom se u hrvatski pravni sustav dakle implementiraju dvije direktive, jedna iz 2012. i jedna iz 2015. godine. Svaki put kada se u hrvatsko zakonodavstvo implementiraju direktive koje je donijela EU dobro je podsjetiti, dobro je osvijestiti barem od strane onih političkih subjekata koji vjeruju u ideju EU i podržavaju europski put RH, a nadam se da je takvih još uvijek velika većina u Hrvatskom saboru. Što konkretno hrvatski građani pa i u skladu s ovim zakonom dobijaju od te direktive i od EU? Od ove konkretne direktive dobijaju to da primjerice da ako žele nešto izvoziti u druge druge države EU dakle u jedinstveno tržište da imaju određene tehničke karakteristike i propise kakve moraju zadovoljavati. Dakle, dakle ako želimo nešto prodavati lakše ćemo prodavati ovako, a ako lakše prodajemo ovako imat ćemo i nekakav bolji omjer uvoza-izvoza onda ćemo biti i malo gospodarski jači, gospodarski konkurentniji pa će i naša kuna biti jača. Tako da je ovo, ovo je akcija sačuvajmo hrvatsku kunu, a ne ono šta se potpisuje po trgovima. I sve ono i tako treba govoriti. Dakle, treba govoriti jasno. Naša kolegica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, nju ću spomenuti mogu spomenuti i kolegu Freda Matića i druge kolege, je uspjela prezentirati što je radila, a da samo jednu riječ kažemo Nutella, dakle da se kvaliteta proizvoda koja su u Hrvatskoj izjednače s onima koji su u Europi. Prema tome, ja bi volio da o zakonima kojima se EU područje implementira se čak provode malo šire rasprave u Hrvatskom saboru, a ne da se provode otprilike kao što se nekad, a to sam gledao još kao učenik na televiziji kad je sabor bio onaj prvi,

U tom smislu podržavajući naravno europske vrijednosti i europski put i gledajući kontinuitet sa radom naše vlade koja je donijela uredbu sličnog sadržaja Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj petak i očekujem raspravu o konačnom prijedlogu kad ste već odlučili da idu dva čitanja onda još jedan drugi petak da popunimo nažalost vrijeme između amandmana i glasanja. Hvala. Hvala vama lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. A sada ćemo napraviti jednu kratku stanku do 12,00 po običaju kada ćemo kao što je i najavljeno imati glasovanje o obrađenim točkama. Hvala vam lijepa.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 124 zastupnika i zastupnica, 117 za, 7 suzdržanih te je na taj

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

prvo čitanje, P.Z.E. br. 185, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prvo,

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 124 zastupnika i zastupnica, 117 za, 7 suzdržanih te je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.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

Glasovalo je 124 zastupnika i zastupnica, 117 za, 7 suzdržanih te je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 124 zastupnika i zastupnica, 117 za, 7 suzdržanih te je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. informacijskog društva (TRIS), prvo čitanje, P.Z.E. br. 185, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak.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 Glasovalo je 124 zastupnika i zastupnica, 117 za, 7 suzdržanih te je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?